Nema. Prema tome objedinit ćemo točke 8. I 9. 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 879. 879. 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o dodatnu na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 880. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom, prigodom utvrđivanja Dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Konačnog prijedloga zakona o dopuni zakona o mirovinskom osiguranju točke 8. Amandman je podnio Klub HNS HSU-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Krešimir Rožman državni tajnik u ministarstvu rada i poduzetništva. Izvolite oba dvije točke obrazložiti. Dame i gospodo, uvažene zastupnice i zastupnici, dodatak na mirovinu o kojem je bilo riječi i u prijašnjim prijedlozima zakona u stopi od 4 do 27% određuje se i isplaćuje kao zasebno mirovinsko primanje uz pripadajuću mirovinu u pojedinom slučaju. U srpnju ove godine bilo je oko 300 tisuća korisnika tog dodatka sa prosječnom svotom dodatka od 351 kune mjesečno. Ovo mirovinsko primanje ima značajan učinak na materijalnu i socijalnu sigurnost korisnika mirovina koji su to pravo ostvarili od 1999. Godine do danas, a naravno osobito onih koji mirovinu ostvaruju od 1. Siječnja 2010. Na temelju plaća ostvarenih tijekom čitavog radnog vijeka. Međutim, ovaj dodatak kao što sam rekao isplaćuje se kao posebno mirovinsko primanje a ne kao neposredni dio mirovine. Pa se pokazala potreba da se taj dodatak ustvari uključi integrira u mirovinu i na taj način uđe u drukčiji pravni režim i na neki način poveća sigurnost primatelja mirovine. predlaže se takva integracija toga dodatka u mirovinu što bi imali nekoliko posljedica za umirovljenike, povećanje te jedne sigurnosti takvog mirovinskog primanja odnosno mirovine, taj dio kako bi postao dio mirovine, mogao bi biti kao cijela mirovina korišten za kredit i slično, istina, s druge strane tada bi i taj dodatak kako bi posao dio mirovine ako bi se time ukupna mirovina bila veća od neoporezivog iznosa dakle više od 3200 kuna onda bi bilo oporezivo što sada nije bilo, jedna logična posljedica i nužna posljedica uključivanja tog dodatka u mirovinu a s druge strane to je jedno logično i pravedno rješenje jer ako jedna osoba ima mirovinu 3400 to je oporezivo a ako zajedno sa dodatkom je to činilo 3400, budući dodatak nije oporeziv, to nije bilo oporezivo. I na koncu da kažem, za to je potrebno izmijeniti dva zakona, Zakon o dodatku na mirovine, zakon o mirovinskom osiguranju, ima sve u jednom i drugom jednostavno rješavati da se utvrđuje da je dodatak sastavni dio mirovine. I na koncu da kažem i o ovim Zakonima se raspravljalo na Gospodarsko-socijalnom vijeću a i naravno na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe koji su izričito podržali takvo zakonsko rješenje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. I najprije su na redu klubovi. U ime kluba HSN-HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Naravno da smo se svi dogovorili da ovo bude objedinjena rasprava o dva zakona koji tretiraju jedan problem i koji treba riješiti, a naravno do koga nije moralo doći da smo drugačije predviđali situaciju, ali nismo. Prema tome, sada se stvari moraju rješavati na drugi način. Naime, inicijator izjednačavanja novih umirovljenika između sebe, dakle onih umirovljenih poslije 1. siječnja 1999. godine u bivšoj koalicijskoj vladi je bila upravo HSU i naš temeljni temeljni prijedlog je bio jednokratno povećanje mirovina od 8 do 38% sa tim se startalo u pregovorima sa Vladom negdje u lipnju u lipnju 2007. godine. Dakle, nikad izvorna ideja nije bila da se to uređuje dodatkom. Tadašnja vlada je tumačila nemogućnost da se to ugradi u mirovinu sa zahtjevima financijskih institucija svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Nikada nisam otkrio da je to bilo realan zahtjev ili nije, jer pokazatelje o tome nisam dobio. Tako da je svjetlo dana doživo dodatak na mirovine u iznosu od 4 do 27% i on je u pravilu sa svojih 90% stavio u jednakopravni položaj sve umirovljene nakon 1. siječnja 1999. godine. Dakle, time je na neki način postignuta jednakost u pravima među novim umirovljenicima, dok je još uvijek ostala razlika između starih i novih jer je starim umirovljenicima ugrađen institut od 0,5 do 20% to je jedan prvi prvi dodatak koji je ugradila koalicijska vlada. I dodatak od 100 kuna i 6% koji je ugrađen u osnovicu u 4. mjesecu 2004. godine. Treba biti iskren i reći da od sadašnjeg dobivanja dodatka umirovljenici nisu imali štete, da se razumijemo. Prvo, kako je bio dodatak pune 4 godine nitko nije plaćao porez na dodatak. Dakle, plaćao je porez samo ukoliko mu je temeljna mirovina bez dodatka prelazila 3 tisuće 200 kuna. Drugo, dodatak je dobar proizvod jer je pratio osnovicu jer je određen u postotku na osnovicu. Dakle, ako se osnovica usklađuje automatski se u određenom postotku postotku povećava i dodatak. Dakle, ovdje štete nije bilo. Radi se samo o pravnoj sigurnosti. Zašto o pravnoj sigurnosti? Zato što ukoliko nestane ili prestane važiti Zakon o dodatku ovaj dodatak nigdje ga nema u temeljnom rješenju i može ispasti iz priče. Dakle, ambicija je bila i umirovljeničkih udruga, jer znam jer se time bavim od te 2007. godine i prijedlog je stalno da se to ugradi u osnovicu. S ovim se to neće ugraditi u osnovicu. Izmjenama i dopunama ova dva zakona, ajde usudio bih se reći čvršće se udružuje taj dodatak osnovici, a amandman koji smo dali, ako predlagač želi prihvatiti taj amandman bi definitivno završio priču i sa Zakonom o dodatku kao posebnim zakonom. Naime, mi smo dali amandman u kojem bi se o pridruživanju dodatka mirovinskoj osnovici izdalo rješenje. Tada bi priča bila sigurno pravno 100% gotova, jer je to jedno od jačih jamstava da će umirovljenici u svakom slučaju ostvarivati svoja prava. Ono što je prednost isto iako će od donošenja ovog zakona, umirovljenici primati nešto manje novaca, jer je pretpostavka da od njih 300 tisuća nekih 70 tisuća će u ukupnim mirovinskim primanjima prelaziti granicu od neoporezivih 3 tisuće 200 i plaćati će porez, dakle tu će dobivati manje. Dakle, država će nešto uštediti. Razlog da se da se glasa, a rađe bi glasali o ovom zakonu uz prihvaćanje amandmana jer doista ima svoju svrhu je da se pojača pravna sigurnost. I još jedno možda ne tako bitno pravo za sve umirovljenike ali za nekolicinu vjerojatno da. Što se dobiva ovim? Pa ovim se dobiva u slučaju da umirovljenik treba potrošački kredit onda će njegova osnovica za taj kredit sigurno biti veća u odnosu do sada, jer do sada se dodatak nije računao i nije nije se moglo banki prikazati taj dodatak kao mirovinska osnovica. Točno, točno, bivši ministre, to je tako funkcioniralo, ali sada će to moći jer ovo izrijekom sada u zakonu piše. Prema tome, kažem puno rađe bi digli ruku za ovaj zakon uz prihvaćanje amandmana. Ajde gospodo predlagatelji nemojte ovaj tu praviti problem od toga, pa će to pretpostavljam svi u ovom Hrvatskom saboru to vrlo rado podržati ova dva prijedloga zakona da ih konačno jednoglasno usvojimo. Mislim da to umirovljenici mogu samo pozdraviti, već kada trpe neku minimalnu štetu i kada će im mirovine onima koji imaju preko 3 tisuće 200 kuna biti nešto manje, barem da imaju kompenzaciju u jednom pravu koje postoji negdje na papiru koje nije virtualno. Dakle, uz ovu preporuku vjerujem da ste poruku shvatili. Mislim da bi klub HNS-HSU mogao podržati ova dva prijedloga podržati ova dva prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče i suradnice, kolegice i kolege. Ovim se dopunama zakona korisnicima mirovine koji primaju dodatak na mirovinu navedeni dodatak integrira u iznos mirovine kao njezin sastavni dio i to su do sada rekli svi prethodnici koji su prije mene govorili o tome. Tako se dodatak kao primanje izjednačava u svemu s mirovinom i postaje njen sastavni dio. Podsjetit ću da se dodatak na mirovinu isplaćuje uz mirovinu od 1. listopada 2007. godine, cilj je upravo taj, isplate tog dodatka da se otkloni razlika između mirovina o kojima je govorio maloprije kolega Hrelja temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju koje su nastale od '99. godine zbog postupnog proširenja obračunskog razdoblja za izračun mirovine na temelju vrijednosnih bodova utvrđenih za pojedinu kalendarsku godinu. Primjenom Zakona o dodatku na mirovine od 1.listopada 2007. ublažile su se razlike između mirovina ostvarenih do 31.prosinca 1998. prema prijašnjim propisima o mirovinskom osiguranju i mirovina ostvarenih od 1. siječnja 1999. prema važećim propisima o tom osiguranju. Dodatak na mirovine, kao što je već i rečeno, povećao je mirovine od 4% odmah 1999. godine pa do 27% zavisno od godine u kojoj je ostvareno pravo na mirovinu. U studenom 2010. godine dodatak na mirovinu koristilo je 370 tisuća umirovljenika, a sada negdje to koristi oko 300 tisuća umirovljenika s prosječnom svotom dodatka od 351 kunu. Dodatak na mirovinu ne određuje se na svotu najviše mirovine koja trenutno iznosi u Hrvatskoj 17750,56 kuna ali niti u slučaju kada je svota mirovine prema stažu i plaći zajedno s dodatkom manja od svote najniže mirovine, tada se i nadalje isplaćuje ta najniža mirovina koja trenutno iznosi 1333,56 kuna pa eto bode u oči ova razlika da je faktički razlika između najniže i najviše mirovine danas u Hrvatskoj 13,3 puta. Čudno ali je tako. Dosadašnja činjenica da se dodatak određuje i isplaćuje kao zasebno primanje dovodila je do određenih razlika među korisnicima mirovina i upravo se zato ovom dopunom zakona o mirovinskom osiguranju dodatak taj na mirovinu će postati sastavni dio mirovine kao što sam već rekao i što će imati značajan učinak na materijalnu i socijalnu sigurnost korisnika mirovine. O tom je isto nešto kolega Hrelja govorio, oko slučajnih kredita itd. koji znači su to pravo ostvarili od '99. godine do danas, a osobito oni koji mirovinu ostvaruju od 1. siječnja 2010. godine na temelju plaća ostvarenih tijekom čitavog radnog vijeka. I na kraju, zakoni stupaju na snagu od početka iduće godine i s obzirom na ovu hvalevrijednu intervenciju Vlade, Republike Hrvatske, klub Hrvatske demokratske zajednice jednoglasno je podržao predložene zakone, a što i predlaže zastupnicima ovog Sabora. Hvala lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Silvano Hrelja. dodatak na mirovine se obračunava i na sve najniže mirovine, samo se ne isplaćuje ukoliko je zbroj dodatka i onog što sam posebno zaradio uplatama doprinosa manji od najniže mirovine. Čisto da pojasnim situaciju. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo kao što sam i u prethodnoj raspravi rekla, kolega Hrelja i kolega Kunst doista su na opširan i detaljan način objasnili i izmjene i dopune i ova dva zakona o kojima raspravljamo. Dakle dodatak na mirovinu u svoti, u rasponu od 4 do 27% određuje se i isplaćuje kao zasebno mirovinsko primanje, uz pripadajuću mirovinu dakle u pojedinom slučaju. Koristi ga oko 300 tisuća korisnika u prosječnoj svoti od oko 351 kunu. Ovo mirovinsko primanje ima značajan učinak na materijalnu i socijalnu sigurnost korisnika mirovina koji su to pravo ostvarili još davne 1999. godine pa sve do danas. Međutim, praćenjem provedbe sustava mirovinskog osiguranja evo pokazalo se na potrebu da se taj dodatak integrira u mirovinu mirovinu kao njezin sastavni dio i kao što je i kolega Hrelja rekao time će se osiguranicima načiniti jedna pravna sigurnost, dakle oni će steći jednu pravnu sigurnost. Dakle, dodatak na mirovinu se određuje i usklađuje i isplaćuje na isti način kao i mirovina pa nema razloga da se on ne bi uvrstio i kao sastavni dio mirovine. ovakav prijedlog ovog zakona, izmjena i dopuna ovog zakona potrebno je na odgovarajući način dopuniti i Zakon o mirovinskom osiguranju. Stoga ja podržavam donošenje oba ova prijedloga zakona. Hvala vam lijepa. ovaj dodatak integrira u mirovinu što su izrekli i svi prethodnici. Dakle radi se o zakonu iz 2007. i sve smo čuli od ovih 4% do 27%, čuli smo i to da 300 tisuća korisnika sa prosjekom 351 kunom i mogu reći da iz osobnog kontakta sam čuo i od mnogih umirovljenika da pozdravljaju uistinu ovu odluku, jer mislim da je bitan ovaj momenat evo što je kolegica Lukačić rekla naglasiti i pravnu sigurnost ali i ovo isto tako. Dakle, mogućnost kredita i drugih mogućnosti koje su dakle u tom dijelu. To je isto tako potrebno ponoviti možda da ovo mirovinsko primanje ima značajan učinak na materijalnu, socijalnu sigurnost korisnika mirovina, dakle i to pravo se od 1999. godine do danas. Naime, praćenje provedbe sustava mirovinskog osiguranja, dakle ukazalo na tu potrebu da se taj dodatak integrira u svotu mirovine kao njezin sastavni dio. Činjenica što se dodatak određuje, isplaćuje kao zasebno primanje, dovodi dakle do određenih razloga među korisnicima mirovina. I dakle, budući je sve rečeno ja i ovom prilikom želim, dakle istaknuti i pozitivan doprinos Nacionalnog vijeća za umirovljenike i osobe starije životne dobi koji su isto tako pokazali i sa ovim pristupom dakle skrb za te potrebite. I u tom smislu, dakle i ja ću isto podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepo.

gospodin Milinković govori u stilu da se sve događa nakon toga što postoji Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe. Ja njega razumijem jer podržava svog susjeda koji je predsjednik tog Nacionalnog vijeća. I meni je to drago da on ima dobrosusjedske odnose. Ali činjenica da su ovi zahtjevi postojali i prije i da su temeljni zahtjevi za ugradnjom tog dodatka u mirovinu postojali još 2007. godine. Hvala. Završni osvrt državni tajnik gospodin Rožman. Izvolite. kad su postojali koji zahtjevi što uopće ne osporavamo, ali mišljenja smo da postojanje Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe je vrlo korisno. Dakle, da jedno takvo tijelo je bitno doprinosi unapređenju cijelog sustava, dakle i suradnje dakle i inicijative za promjene i da se glas tih ljudi treba čuti kroz jedno takvo tijelo. Samo bih još rekao da u vezi rješenja da držimo da nema potrebe da se donosi rješenje, da nema potrebe za takovim i troškovima i takovim administriranjem. Dakle, svi umirovljenici će dobiti obavijest o mirovinskom a takovu obavijest i upravni sud što je pokazano iz presuda prihvaća kao relevantan dokaz dokaz u dokazivanju mirovine. Tako da mislimo da je dovoljno da se to na uobičajan način riješi i nakon promjene ovakvih zakona. Hvala lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa ispravljam netočni navod gospodina državnog tajnika da je takvo Nacionalno vijeće za umirovljenike potrebno. Nacionalno vijeće za umirovljenike je potrebno i može biti civilizacijski doseg Hrvatske ovog trenutka. Međutim, ne bez stručnjaka, ne sa većinom Vlade jer je to savjetodavno tijelo Vlade i ne sa političkim strankama koje u trenutku osnivanja nisu bile ni registrirane. S takvim predstavnicima i na takav način nije potrebno, a Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe je potrebno generalno i može biti civilizacijski doseg hrvatskog društva. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.